Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje.

Predlagatelj zakona je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike.

vam lijepo. S time zaključujem raspravu o ovoj točci, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, drugo čitanje, P.Z.E. br. 93. Predlagatelj zakona je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava, članka 171. Poslovnika u svezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prijedlog akta primili ste otpremom Sabora. Ovaj zakon raspravit ćemo sukladno odredbama Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi Mario Šiljeg, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Dakle, Zakon o zaštiti zraka stupio i inače na snagu 2011. godine i po svojoj strukturi usklađenoj sa odredbama Direktive EU predstavlja okvirni zakon. Radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU koja je donesena do konca 2013. Hrvatski sabor je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka koji je stupio na snagu 2014. godine. Međutim, obzirom da je u razdoblju od usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka EU donijela ukupno pet novih direktiva iz područja upravljanja kvalitetom zraka i tri provedbene uredbe Komisije za područje zaštite klime postojeći zakon bilo je nužno dopuniti obavezama koje proizlaze iz nove regulative EU. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka na primjeren način utvrđuju se nadležna tijela i zadaće nadležnih tijela, upravni inspekcijski nadzor, te se propisuju prekršajne odredbe za neposrednu provedbu akata EU. Dodatno se otklanjaju uočene nejasnoće i nepreciznosti u provedbi postojećeg zakona, a u cilju učinkovitije i transparentnije primjene uspostavljenog zakonodavnog okvira. Prijedlog zakona u prvom čitanju bio je na raspravi na trećoj sjednici Hrvatskog sabora 3.3.2017. godine. Zaključkom Hrvatskog sabora prihvaćen je tekst prijedloga zakona i upućen Ministarstvu zaštite okoliša i energetike radi pripreme konačnog prijedloga zakona. Sukladno odredbama Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka dorađen je u nomotehničkom smislu. U konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama ovog zakona sukladno mišljenjima tijela državne uprave izvršene su i korekcije pojedinih članaka i dodano je pet novih članaka. Možda najvažnije, članak 14. dopunjen je odredbama mjerodavnih EU direktiva o ograničenju emisija onečišćujućih tvari u zrak i srednjih uređaja za loženje na način da se definiraju obaveze poštivanja strožih graničnih vrijednosti za srednje uređaje za loženje i srednje plinske turbine ako se procijeni da postoji potreba i uz uvjet da će primjena takvih graničnih vrijednosti učinkovito doprinijeti znatnom poboljšanju kvalitete zraka. Napominjemo da nije bilo prijedloga i mišljenja na prijedlog zakona koji nisu prihvaćeni. Donošenjem prijedloga zakona doprinijet će se značajnom usklađivanju sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zraka, zaštite ozonskog sloja i ublažavanje klimatskih klimatskih promjena. A proces će se nastaviti donošenjem provedbenih propisa i dokumenata. Također otklonit će se nejasnoće i nepreciznosti u postojećem zakonodavnom okviru koje su uočene u prethodnom razdoblju u cilju učinkovitije, transparentnije primjene uspostavljenog zakonodavnog okvira, te će se unaprijediti institucionalni uvjeti za provedbu obaveza u području zaštite klime i ozonskog sloja. Osim toga, ukinut će se i naknada za otvaranje i vođenje računa u registru Unije u skladu sa reformskim mjerama smanjenja i ukidanja neporeznih davanja, te unaprijediti sustav inspekcijskog nadzora. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH, a uzevši u obzir sve navedeno razvidna je potreba donošenja ovog zakona. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora raspravio je na 15. sjednici održanoj 7. lipnja 2017. godine Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o i dopunama Zakona o zaštiti zraka koje je Saboru dostavila Vlada Hrvatske aktom od 25. svibnja 2017. godine. Odbor za zaštitu okoliša i prirode na temelju članka 95. Poslovnika raspravio je predloženi zakon kao matično radno tijelo. U uvodnom obrazloženju kao i sada predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim zakonom koji je u odnosu na prvo čitanje nomotehnički dorađen vrši usklađenje sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena. U razdoblju od usvajanja Zakona o zaštiti zraka EU donijela je niz novih propisa koji reguliraju praćenje emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje, te prilagodbu klimatskim promjenama, uspostavu i primjenu registra za praćenje sustava trgovanja emisijskim jedinicama, metodologije učinkovitog praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova na nacionalnoj razini, te obvezu akreditacije verifikator koji verificira izvješća operatera postrojenja ili operatera zrakoplova u okviru sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova. Vezano za tvari koji oštećuju ozonski sloj, flourirane stakleničke plinovi, EU donijela je niz novih propisa, koje reguliraju smanjenje ukidanja potrošne tvari koje oštećuju ozonski sloj flourirani stakleniče plinove, stakleniče plinove, te se i u ovom djelu vrši usklađenje nacionalnog zakonodavstva. Nakon, ovog uvodnog obrazloženja, raspravljala je na odboru, su zastupnici o utjecaju sustava pročišćavanja, utjecaju sustava, znači, unaprijeđena, kontrole i u budućnosti kontrole onečišćenja zraka u vidu povremenih povremenih onečišćenja i na kraju rasprave, nakon provedene rasprava odbor je jednoglasno sa 8 glasova za, odlučio predložiti gradskom Saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Hvala vam lijepo. vam lijepa. Javio se i potpredsjednik Odbora za zakonodavstvo, uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Davor (HSS)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, Odbor za zakonodavstvo na svojoj sjednici, 25 sjednici održanoj 13. lipnja 2017. raspravljao je o konačnom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka, koju je predsjedniku Hrvatskog sabora, podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 25. svibnja 2017. Utvrđuje ste tekst konačnog prijedloga ovog zakona, da sadrži izjavu o usklađenosti konačnog prijedloga, s pravnom stečevinom EU, iz koje proizlazi da je ovaj zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava EU. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga zakona i na tekst konačnog prijedloga odbor podnosi amandmane, dva amandmana na čl.21 i na čl.52. koji su nomotehničke naravi, usklađivanje sa zakonodavstvom RH, te smatramo da predlagatelj treba prihvatiti ova dva amandmana i da se time postavi sastavni dio prijedloga zakona. Također smo u raspravi istaknuli problem kvalitete zraka u Slavonskom Brodu i gdje državni tajnik informirao odbor o poduzetim aktivnostima, da se priprema jedan novi sastanak sa predstavnicima BIH gdje bi se ponovno aktualizirao ovaj problem, da mi svi očekujemo da se to brže i kvalitetnije rješava, pogotovo zbog građana grada Slavonskog Broda. Hvala lijepa. Hvala vam lijepa. Sada otvaram raspravu i prvo će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, govoriti uvaženi zastupnik Slaven Dobrović. Izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolegice i kolege, državni tajniče, dakle Zakon o zaštiti zraka odnosno, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama istoga je napredak u legislativnom smislu, dakle, dolazi nam opet iz EU, to su nužni koraci koje moramo ugraditi u naš pravni sustav, ne bi li smo zaštitili okoliš. Ovdje se tiče atmosfere, dakle, zašita zraka je prva niša, tiče se razno raznih zagađivala i onečišćivala koje emitiramo u okoliš, zatim ozonski sloj, sloj, sloj stratosfere, s kojima se bavimo već drugo i u prethodnom prijedlogu je također o njemu bila riječ, makar posredno, i konačno kalima kao kao jedan fenomen, globalnog zatopljivanja, promjene …/Govornik se ne razumije./… odnosno sustavna klimatskih promjena, razno razni efekti odizanja razina mora, promjena intenziteta padalina itd. Dakle svi smo pod utjecajem tih fenomena koje opažamo u okolišu i smatram da Hrvatska isto tako dužna u svoj zakonodavstvo unijeti ove nužne promjene, tih promjena će i dalje biti. Ono što je možda prilika reći, da se očekuje i da će nadležne institucije u RH, pa tako u Gradu Zagrebu, reagirati napredujuću u izvještavanju o pojedinim incidentima, tako da se nadam neće dešavati da prilikom požara u Gradu Zagrebu, kada gori plastika, mi dobijemo izvještaj o sadržaju ugljik monoksida, čestica …/Govornik se ne razumije./… dakle u atmosferi nego da će se izvještavati o konkretnim zagađivalima koji nastaju s obzirom na incident. U ime Kluba zastupnika MOST-a mi podržavamo ovaj prijedlog i drugog puta nema. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Prije nego što dam riječ sljedećem klubu zastupnika, samo nekoliko kolega me pitalo, koje će sljedeće točke biti. Pa krenut ćemo sa izvješćima i prvo će biti godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo inovacije investicije za 2015. godinu, jer mnogi su izrazili želju da se riješi, 15'-ta godina, izvješća imamo puno, pa onda i 16'-ta ali imamo stvarno i 14'-tu ja mislim da neke imamo, pa da ih odradimo. Evo ga a sad bismo onda, sad imamo jednu repliku na naravno izlaganje, uvaženog zastupnika Dobrovića. Izvolite uvaženi zastupnik Culej. Poštovani potpredsjedniče. Kolega Dobroviću, ja bih vas pitao jedno pitanju ovdje o čemu vi imate spoznaje, radi se o Zakonu zaštite zraka, kako štitimo zrak i atmosferu. O tome raspravljamo a to je vaša tema. Podsjetio bih vas ovdje na nešto što se događalo u mandatu Zorana Milanovića kada se radila Energana u Babinoj Gredi i kaže „Elektrana Sunčice Lalić na biomasu uz najviše stupnje zaštite okoliša snage 9,7 megawata zagrijavat će 15 hektara staklenika te sušaru gdje će raditi 200 ljudi“. Tih 200 ljudi u tim sušarama famoznima nikad nisu proradili ni u tim plastenicima. Od tada je iz Babine Grede otišlo 700 ljudi, a sav višak energije iz te energane ne zagrijava niti plastenike niti sušare nego naš zrak, našu atmosferu i te famozne ozonske rupe koje pravi gore. Pa vas molim recite nešto vezano

ustvari jedan eklatantni primjer nesustavnog vođenja energetske politike jer kogeneracija omogućuje to je tehničko rješenje da ih goriva dobijemo vrlo visoki izlaz, dakle proizvodi se električna energija i toplinska … može biti 80, 90% odnosno iskorištenje što je izvrsno i danas ne bismo ne bismo smjeli imati drugačiji pristup osim takvoga. Dakle, to je strana efikasnosti i ovdje sada govorimo o Zakonu o zaštiti zraka gdje se govorio o mjerama za smanjenje emisija. Dakle i jedno i drugo je važno, ovo je na izvoru na sustavu koji je efikasniji pa treba manje goriva, manje emisija, drugo su kontrole emisija. da se vratimo na ovu elektranu. Činjenica da tamo ne postoji konzum za toplinsku energiju doista skreće pažnju da se radi o jednom apsolutno loše planiranom sustavu, dakle nije se smjelo dopustiti da se jedan takav pogon izgradi, da on proizvodi električnu energiju, da se čak dapače hrani dapače hrani … za električnu energiju iz poticajne energije, a da nema konzuma toplinske energije što će reći da sva toplina generirana koja se nužno generira odlazi u atmosferu zagrijava atmosferu i naravno doprinosi problemima, a ne da ide za poboljšanje sustava, tako da ste to dobro prepoznali. Hvala lijepo. lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, uvaženi tajniče. Dakle pred nama je Konačni prijedlog Zakona kojim se dodatno otklanjaju uočene nejasnoće i nepreciznosti u provedbi postojećeg zakona, a u cilju učinkovitije i transparentnije primjene uspostavljenog zakonodavnog okvira i to u sva tri područja koja obuhvaća ovaj Zakon o zaštiti zraka, a to je u području same zaštite zraka, u području zaštite ozonskog sloja i u području zaštite klime. Treba reći da ovaj zakon propisuje donošenje niza programskih, planskih i izvještajnih dokumenata na svim raznima čime se omogućuje njegova puna primjena i utjecaj na zaštitu zraka i u konačnici zaštitu života odnosno zdravlja nas ljudi. Ovo je prilika da se podsjetimo da su klimatske promjene dominantni globalni problem okoliša u 21. stoljeću. Učinci klimatskih promjena postaju sve vidljiviji i očituju se nizom pojava. Promjenom temperature, količine oborine, promjenom vodnih resursa, podizanjem razine mora, učestalosti ekstremnih meteoroloških prilika, promjenama u eko sustavu i biološkoj raznolikosti, poljoprivredi, šumarstvu kao i zdravstvenim poteškoćama što u konačnici rezultira i velikim ekonomskim štetama. Znanost predviđa da će ove promjene biti sve izraženije. RH se zbog svog zemljopisnog položaja, ekoloških i okolišnih posebnosti i gospodarske orijentacije može smatrati zemljom izuzetno osjetljivom na klimatske promjene. U tom smislu moramo uložiti dodatni napor da bi se smanjili pritisci i ublažile klimatske promjene, prvenstveno smanjenjem emisije onečišćenih tvari u zrak. Budući da rješavanje problema onečišćenja zraka u RH ovisi u velikoj mjeri i o smanjenju emisija onečišćujućih tvari u drugim državama, posebice susjednim, RH je zainteresirana za uspješnu provedbu obveza iz međunarodnih ugovora i suradnju s drugim zemljama. S tim u vezi pozdraviti i napore koji se ulažu u rješavanju poznatih problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. Upravo taj problem najbolje govori o važnosti ove teme i potrebe da joj se pristupi krajnje odgovorno i s najvećom mogućom pozornošću. Klub HDZ-a podržava Konačni podržava Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Tomislava Lipošćaka. Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Ovu priliku želim iskoristiti i želio bih zapravo naglasiti i ulogu šuma u pročišćavanju onečišćenog zraka i proizvodnje kisika. U prvom redu pročišćavanje pročišćavanje onečišćenog zraka i ublaživanje učinka staklenika neke su od opće korisnih funkcija šuma, a koje vrlo često i zaboravljamo. Upravo danas kada je razvoj industrije i prometa u porastu zagađenje zraka kako prašinom tako i drugim česticama se stalno povećava, a upravo se štetne čestice zadržavaju u krošnjama i lišće ih apsorbira. Osobito su korisne šume i nasadi uz prometnice zbog asimilacije velike količine otpadnih tvari koje proizvode automobili i prijevozna sredstva. Također kroz procese fotosinteze šume apsorbiraju ugljični dioksid iz zraka te proizvode kisik, na taj način se ublažava i efekt staklenika. Ono što želim reći da su upravo šume i mora najveći proizvođači kisika i to bi također trebali imati na umu i ne samo kada govorim o njihovim opće korisnim funkcijama o zaštiti zraka i zaštiti i zaštiti okoliša nego i onda kada u donošenju zakonskih propisa promišljamo o dobrobiti opće korisnih funkcija šuma te također kada promišljamo i o naknadama za opće korisne funkcije i da naknadu za iste ne smatramo samo kako je to uobičajeno kao parafiskalni namet nego kao i zalog u očuvanje okoliša, zalog za budućnost i zalog za čišći okoliš. Hvala lijepo. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HSS-a govoriti uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke naravno da podupiremo usvajanje i donošenje Zakona o zaštiti zraka koji treba u RH biti još jedan alat u kontroli kvalitete zraka u zaštiti kvalitete života svih naših sugrađana. Koliko je ovo bitna tema i bitan zakon govore i podaci da 350 tisuća preranih smrti u Europi bilježi se svake godine zbog zagađenog zraka. Gotovo je trećina europskih gradskih stanovnika izložena onečišćenom zraku. Novo izvješće Europske agencije za okoliš pokazuje da mnogi dijelovi Europe imaju probleme sa velikim vanjskim koncentracijama onečišćujućih tvari. Ti zagađivači osim mnogih preranih smrtnih slučajeva svake godine izazivaju i dodatne troškove zdravstvu i milijune izgubljenih radnih dana. Osim zdravstvenih problema zagađeni zrak prouzrokuje znatno više štete ekosustavima na poljoprivrednim kulturama, suvremenim materijalima i kulturnoj baštini. Zaštita zraka u RH uređena je krovnim zakonom, Zakonom o zaštiti okoliša i Zakonom o zaštiti zraka te nizom provedbenim propisa donesenih na temelju tih akata odnosno zakona. Njima se uređuju glavna područja zaštite i zraka, praćenje, procjenjivanje, izvješćivanje o kvaliteti zraka, sprječavanje smanjivanja, onečišćivanje zraka, granične vrijednosti emisija onečišćujući tvari iz nepokretnih izvora, praćenje emisija, zahtjeve za tehničke uređaje i gorivo, ukidanje potrošnje tvari koji onečišćuju ozonski sloj te ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama. U razdoblju od usvajanja Zakona o zaštiti zraka EU donijela je niz novih propisa. A mi bi te odredbe i direktive trebali implementirati u nacionalno zakonodavstvo pa stoga i donosimo ovaj zakon. Sve to lijepo zvuči, donosimo nove propise koji bi podigli kvalitetu zraka, super. I mi iz HSS-a ih podržavamo, naravno. Podržavamo sve što ide u smjeru povećanja kvalitete života naših građana a imamo i već dragi moji i propise kojih se i ne pridržavamo. Što mislite koliko će ove novosti doživjeti moji stanovnici Slavonskog Broda koji kao i ptice na grani to znaju, imaju najlošiji zrak u RH? Da li se Da li se mi rugamo s njim kada govorimo biti će novih sastanaka, novih akata, novih akata. Slavonski Brod je praktički jedini grad u Hrvatskoj koji ima kontinuirana prekoračenja razina sumporovog dioksida, granična vrijednost je 7 a u Slavonskom Brodu on zna priječi čak i 30. Samo u 2015. prekoračene su granične vrijednosti lebdećih čestica više od 110 puta, što je i više od 12 puta od dopuštene granice. A ukupan broj prekoračenja za tu godinu za sve štetne tvari bio je svakodnevno. Samo u prvih mjesec i pol dana ove godine dnevna granična vrijednost lebdećih čestica PM10 u promatranom razdoblju prekoračena je 28 puta a prema uredbi ne smije biti prekoračena više od 35 puta tokom godine a mi imamo u mjesec i pol 28 puta. Postoje istraživanja koja kažu da praktički svaka izloženost česticama određeni broj dana u velikoj populaciji dovodi po povećanja smrtnosti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije sa partnerima provodi istraživanja o pobolu građana grada Slavonskog Broda i okolice. I nažalost zato i ističem ovaj problem da je gruba mortalitetna stopa od ukupnog raka za našu županiju iznosila je 332,3 slučaja na 100 tisuća što upućuje na zaključak da je gruba stopa ukupnog mortaliteta od raka u Brodsko-posavskoj županiji viša u odnosu na stope u RH. Također Također zabrinjava podatak da je stopa za muškarce u Brodsko-posavskoj županiji iznosila je 699 a standardizirana stopa incidencije za muškarce u RH je 551. Vjerojatno je i danas dijagnosticiran jedan slučaj u gradu Slavonskom Brodu, to je svakodnevna situacija. I državni tajnik je na Odboru za zakonodavstvo rekao da se priprema novi sastanak sa Bosnom i Hercegovinom da se ova tema pokušava riješiti, međutim građani grada Slavonskog Broda to čekaju već 8 godina. I u njihovo ime apeliram na sve vas i nas da se čim prije nešto učini i dalje se moramo boriti za čisti zrak i u Slavonskom Brodu i u Sisku i ovdje u Zagrebu ali mislim da je grad Slavonski Brod i građani Slavonskog Broda zaslužuju više pažnje i bržu reakciju nas i Vlade RH. Hvala. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prva je uvaženog zastupnika Mire Bulja. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega da, europske direktive nam se daju ovdje u Parlament i naravno da je taj zakonski okvir u redu, da to treba podržati. Međutim, danas kada se guraju, kao što je primjer termoelektrana Peruća gdje će količine ispušnih plinova biti u seknudi 760kg dimnjaci su visoki 110m, količine CO2 od 145 tona po satu, znači to guramo dok podržavamo ovdje zakonske okvire EU da štitimo zrak. Prema tome, u ovome trenutku se događaju znači, interesni lobiji, jer naravno da tu sudjelovanje savjetnice maloga Slobe i njezinog supruga su vrlo bitni i ti lobiji pokušavaju sve pobiti ove zakone, nema tu održivoga razvoja, nema tu očuvanja zraka kako u vašoj županiji, tako i u mojoj županiji Cetinskoj krajini, gdje je najveći bazenom pitke vode u Europi. I na tome mjestu se treba graditi centrala, termoelektrana, koja 760 kila u sekundi ispušnih plinova, a 145 tona CO2 u sat vremena, prema tome nit se štiti, tajniče, naš zrak niti ih briga od tih interesnih lobija, ali lijepo je čuti, evo europska direktiva, usklađivanje sa legislativom EU-a, u biti to je sve laž i obmana, i ti svi zakoni, slobodno ih možemo iskidati jer se ne poštivaju u stvarnosti, mi ih ne primjenjujemo. Interesni lobiji su nadjačali budućnost naše djece, jer ono što nam nisu uspjeli napraviti Turci, ni fašisti, nacisti, komunisti, očito sada rade interesni lobiji jer njih ne interesira uopće budućnost hrvatske države i održivi razvoj, što imamo perspektivu, nego isključivo njihov interes. Hvala

okoliš, zrak, voda, tlo, od svih onečišćujućih tvari i naravno da pozdravljamo svaku novu investiciju koja će doprinijeti razvoju ruralnih krajeva ali da, slažem se sa vama, kod svake investicije se mora uz one ekološke norme koje po zakonu moraju investicija zadovoljiti, treba uvažavati i mišljenje lokalnog stanovništva jedinica lokalne i regionalne samouprave i slažem se s vama u ovom trenutku svaka nova investicija mora biti pod posebnim povećalom kad je riječ o mjerama i zaštiti okoliša. A istakao sam grad Slavonski Brod kao jedan gorući problem koji se evo, puno se govori o njemu, a ništa se nije riješilo, a dodatno nam dolazi problem, najavljena je izgradnja termoelektrane Stanari na ugljen koji će dodatno otežati situaciju zbog ruže vjetrova koji uglavnom te onečišćuju tvari kroz dim i zrakom dolazi nad Slavonski Brod i slavonsku Posavinu. Evo hvala lijepo. Hvala, slijedeća replika je poštovane zastupnice Ljubice Maksimčuk. Izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Uvaženi zastupniče Vlaović, i vi i ja dolazimo iz iste županije, ja upravo iz grada Slavonskoga Broda i znamo problem rafinerije nafte u Bosanskom Brodu i onečišćenju zraka u Slavonskome Brodu koji traje više od 8 godina. Evo samo u prva 3 mjeseca ove godine, granična vrijednost sumporvodika bila prekoračena 34 puta a znamo i sami da je u cijeloj godini ta vrijednost ovom uredbom dozvoljena 24 puta. Održano je niz sastanaka, ja apeliram na državnog tajnika da se čim prije održi i taj sastanak koji vam je u pripremi, jer građani Slavonskoga Broda zbilja nemaju više vremena čekati. Kolega Vlaović se osvrnuo na porast raznih kancerogenih bolesti koji su svakoga dana sve veće i veće u gradu Slavonskome Brodu, evo znači i ovaj najnoviji sastanak koji je održan u Moskvi sa našim ministrom vanjskih poslova i ministrom vanjskih poslova Ruske federacije, daje nam nadu da će se ipak nešto malo pokrenuti, no međutim evo, ja i ovaj puta apeliram na ministarstvo, dajte čim prije organizirajte taj sastanak i naravno na našu diplomaciju da se čim prije i brže sa vlasnicima rafinerije odnosno sa Ruskom federacijom pristupi kvalitetnijem i bržim pregovorima kako bi stanovnici Slavonskoga Broda imali puno

i vi i ja se slažemo da građani grada Slavonskog Broda ne mogu više čekati ovo rješenje i da su s pravom nestrpljivi i ljuti na sve nas što se o njima ništa ne poduzima. Naravno da ovu temu na sastancima riješiti naša Vlada, resorna ministarstva sa državom BiH-om, a evo dobro da se tu uključuje i ruska diplomacija jer je vlasnik iz Rusije, međutim, najavljena modernizacija i promjena energenta gdje je bilo rečeno da se to može riješiti u par mjeseci, sad je već prošlo par mjeseci, a nikakvih aktivnosti. nikakav sastanak neće ubrzati ukoliko RH ne učini nekakav drugi, dodatni pritisak na BiH, i na vlasnika rafinerije. Imamo elemenata i načina kako se to može učiniti, a mislim da treba samo političke volje. Evo Hvala lijepa. I zadnja replika uvaženog zastupnika Gordana Marasa. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** nikakvi apeli, sastanci, ništa se neće promijeniti i čak na trenutak mislim da građani koji nas ovdje gledaju u Brodsko-posavskoj županiji i Slavonskom Brodu, da ih čak i vrijeđa ovo uporno ponavljanje jednih te istih stvari. Kakvi sastanci, kakvi apeli na diplomaciju? Sjetite se prije 3 mjeseca je predsjednica, prije 4 je mjeseca je predsjednica rekla da je srela negdje usput na nekoj konferenciji ministra vanjskih poslova Ruske federacije i sve ćemo riješiti. Gledajte, nećemo riješiti ništa ukoliko se sami ne pokrenemo i pokažemo da kao država možemo zaštititi interes svojih građana. imamo pravo štititi zdravlje svojih ljudi, pa iako bi možda netko rekao da idemo kontra nekih međunarodnih konvencija. Ne može nitko to raditi našim ljudima u Slavonkom Brodu, i nemojte molim vas, ne vi konkretno, sad smo čuli zastupnicu iz HDZ-a koji uporno apeliraju, traže sastanke i misle da jedino bitno u eter reći nešto će se riješiti. Neće se riješiti na ovaj način ništa. Imamo mogućnost i drugog, trećeg sam uputio u proceduru zakon koji omogućava da se onemogući na taj način dobava nafte kojim se ja bih rekao onečišćava zrak u Republici Hrvatskoj truju naši građani. Vlada nije reagirala dva, tri mjeseca. Nakon tri mjeseca je dala odbijenicu. Taj zakon stoji ovdje na dnevnom redu. Vjerojatno je puno važnije raspravljati. Na žalost naši građani to čuju o izvješćima iz 2014. nego o onim problemima koji ih muče ovaj tren, ovaj dan i koji uništavaju njihovo zdravlje. Evo ja vas pozivam potpredsjedniče stavite to na dnevni red. Zakon o transportu nafte i naftnih derivata. Znači ne postoji nikakav razlog da to ne raspravimo, ali mi raspravljamo o izvješćima iz 2014. Hvala lijepo. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Davora Vlaovića. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala. Kolega Maras rekli ste imamo pravo tražit zaštitu. Ne, mi imamo obavezu štititi, Vlada RH, država Republika Hrvatska ima obavezu štititi kvalitetu života svih građana u RH, a posebno u gradu Slavonskom Brodu gdje sad postoje i dokazi o tome da najveći dio onečišćujućih tvari dolazi iz kao produkt rada rafinerije u Bosanskom Brodu i kroz mjerne postaje koje smo tamo postavili, a i kroz ovo istraživanje koje radi Zavod za javno zdravstvo o pobolu građana ne samo od karcinoma, nego i alergija i dišnih sustava. Sve bolesti su u porastu. I na žalost ovi sastanci i ovi apeli nisu urodili plodom. I slažem se sa vama da i donošenjem ovog zakona kojeg ste spomenula, ali i drugim ekonomskim pritiscima, jer ovakvi sustavi razumiju samo ekonomske pritiske i štetu koju mogu imati u poslovanju kroz naše ekonomske pritiske, a Republika Hrvatska smatramo da ima modele samo ih ne koristi. I evo ja tražim da se primijeni taj i novi zakon donese o transportu naftnih derivata, a i s druge strane da se kroz ograničenje i drugim ekonomskim modelima izvrši pritisak na vlasnika rafinerije i na Bosnu i Hercegovinu oko zabrane uvoza, izvoza određenih proizvoda. Mislim da se može na taj način izvršiti dodatni pritisak, a građani grada Slavonskog Broda to zaslužuju i svi mi. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Kada govorimo o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka moramo biti svjesni i moramo vizualizirati da tu ne govorimo samo o estetici, o mirisu, o nelagodi. Tu govorimo o ljudskim životima, tu govorimo o kvaliteti i zdravlju, znači kvalitetu života i zdravlju naših sugrađana i moramo biti svjesni da u cijeloj EU godišnje preko pola milijuna ljudi umre od bolesti koji su povezani sa onečišćenjem zraka. U Republici Hrvatskoj svake godine umre 5220 ljudi od takvih bolesti i kada govorimo o tome i kada govorimo o sastancima, o rješavanjima problema, o brzini probajte shvatiti da govorimo o ljudskim životima. mi nemamo pravo ne djelovati pa i kao Sabor. Uvijek je lako reći mi nismo izvršna vlast, mi ne možemo ništa, tu su oni da predlažu. Na žalost vidimo kako se rješava ministar vanjskih poslova u dva sata, ali ne možemo u dve godine riješiti ništa oko Slavonskog Broda. I ponekad se ljudi zbilja i s pravom pitaju da li su političari i ljudi u Vladi tu radi Vlade, radi svojih mjesta ili su tu radi njih. Reći ću vam kada govorimo o onečišćenju zraka i lakonskim obećanjima i obmanjivanju ljudi koji žive u Slavonskom Brodu i koji trpe štetu. Izjavu predsjednice Republike Grabar Kitarović 19.2.2017. znači prije skoro 4 mjeseca. Ja i Lavrov našli smo rješenje onečišćenja u Rafineriji u Bosanskom Brodu. I šta se desilo? Ima li ikakvih konkretnih koraka? Da li naši ljudi tamo, otišla je predsjednica odmah sutra, sazvala sastanak, napravila veliki performans. Nije ju nitko uvrijedio. Ljudi su htjeli rješenje, ljudi su htjeli pomoć. Ništa se četiri mjeseca nije desilo. Ja sam isto čekao dosta dugo, obećao sam ljudima i na tematskim raspravama odbora da ćemo naći rješenje, da ćemo ponuditi ono šta Sabor zastupnici mogu napraviti. Obećao sam napisati zakon koji će omogućiti ljudima nadležnima, ministarstvu, JANAF-u, trgovačkom društvu u vlasništvu države da ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je onečišćenje i šteta na zdravlje ljudi u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji proizlazi iz te rafinerije, a to je sto puta već utvrđeno da će biti moguće onemogućiti da se naša infrastruktura koristi kako bi se trovali naši ljudi, a zarađivao netko drugi. Poslao sam taj zakon nakon upita stotina građana iz Brodsko-posavske županije zbog čega ne idem još uvijek sa time, poslao sam taj zakon i Klub zastupnika SDP-a ga je poslao 2.3. ove godine, znači prije tri i pol mjeseca skoro. Odgovor nismo dobijali. Raspravu HDZ nije htio prije lokalnih izbora. Svi su bili načelno za. Čak su ga pazite ovo, čak su ga zastupnici jednoglasno uvrstili po ubrzanom hitnom postupku. Znači svi smo u ovoj sabornici 2. ožujka 2017. godine dignuli ruku da Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata izmjene tog zakona idu po hitnom postupku. I sad ja ovdje vas pitam, gospodine potpredsjedniče, imamo mišljenje Vlade, imamo problem, imamo prijedlog zakona, zbog čega taj zakon ne ide u raspravu? Neka mi netko to kaže. Pa zašto radimo, pa znate šta, možete od mene raditi budalu, to vam dopuštam, zbog toga što se ignoranski ponašate prema opoziciji, ali nemojte raditi budalu od ljudi koji žive u problemu, koji imaju problema sa zdravljem, koji imaju problema i njihova djeca imaju problema, 5220 ljudi svake godine umre zbog onečišćenja zraka. Nemate pravo zbog njih to raditi. Raspravite i recite da ste protiv toga, a ne da se taj zakon nemam druge riječi nego kiseli na dnevnom redu ko zna koliko dugo. I to nikome nije smiješno i ne bi trebalo biti smiješno i molim vas, da evo ispred Kluba zastupnika SDP-a da taj zakon bude u raspravi što prije. Nemam nikakvih razloga da ne bude. Pa neka onda HDZ i gospođa Maksimčuk ili netko drugi iz Slavonskog Broda dignu ruku kontra i neka onda objasne svojim ljudima u Slavonskom Brodu koji su ih birali, poslali u Hrvatski sabor da ih zastupaju zbog čega su protiv toga? To je ono zbog čega smo mi ovdje i zbog čega bi mi trebali biti ovdje. Ovaj zakon može definirati 100 dobrih stvari i mi ćemo ga podržati. On je korak naprijed, ja nemam ništa protiv ovog zakona i svaki pomak pozitivni će biti poduprijet od Kluba zastupnika SDP-a i u području zaštite zraka i u području zaštite klime. Maloprije sam rekao da nismo sretni sa ponašanjem nekih velesila ali na njih ne možemo utjecati, možemo samo jasno govoriti ovdje da smo maksimalno za Pariški sporazum i za sve ono što su tamo preuzete obveze pa i obveze RH i da ćemo se toga držati jer ne želimo, ne samo našim građanima nego i cijelom svijetu da u ovom trenutku svako 7 dijete, živi u područjima sa najvišim toksičnim onečišćenjem, odnosno 6 i više puta je veća i viša nego što je to dozvoljeno, preko 3 stotina milijuna djece živi u takvom području. I to je ono zbog čega Hrvatska mora biti uvijek, ako ne predvodnik zbog toga što nije velika zemlja i nema veliki utjecaj na međunarodnoj sceni, ali vlasnik, prvi vlasnik tih stvari i za to se moramo boriti. Sa te strane u Hrvatskoj imamo nekoliko glavnih uzroka, jedan od tih uzroka je i intenzivni cestovni promet kojeg imamo u RH i ja bi tu kolegi iz Ministarstva zaštite okoliša, sugerirao da sve aktivnosti koje smo imali kao država u tom smislu prethodnih godina da nastavimo i dalje. moramo vidjeti kako regulirati promet, kako stimulirati da ljudi se odlučuju za kupnju automobila sa nižim emisijama, kako taj prijelaz raditi iz godine u godinu, oni dobri natječaji nadam se da će se nastaviti i još više intenzivirati, vezani uz poticaje za kupnju ili hibridnih ili električnih vozila. Mi to moramo raditi jer jedan od glavnih problema od onečišćenja zraka u RH je cestovni problem. I to je jedan kroz jedan. Ako vidimo da nam je to glavni problem, onda i jedna od glavnih aktivnosti mora biti u tom smislu. Drugo je industrija, modernizacija, ne samo stranih rafinerija, šta ne možemo utjecati, ali na neke kompanije u vlasništvu Hrvatske, među njima i INA, za koju imamo ambiciju, da je kupimo, valjda još uvijek imamo tu ambiciju, ma da smo i to zaboravili. Prije 7 mjeseci je predsjednik Vlade RH najavio da ćemo kupiti INU, više nitko o tome ništa ne govori, vidjet ćemo kako će se postaviti Vlada po tom pitanju, nisam previše optimističan kao i svi ovdje vjerojatno u sabornici smo svjesni da je to bio jednostavno božićni PR spin, kako bi se umirala javnost zbog negativnog rezultata arbitraže i tu bi također pozvao i predsjednika Vlade da ne daje lažne nade i ne obećaje nešto što neće provesti, ali moramo modernizirati naše rafinerije. S druge strane, rekao sam jedan od treći i veliki razlog je to prekogranično onečišćenje. Četvrti razlog je što jako puno ljudi još u Hrvatskoj koristi mala ložišta i za grijanje i poslovnih i stambenih prostora i sa te strane također pozivam Ministarstvo zaštite okoliša da se uključi više i u te aktivnosti. Zamjene toga energetsko učinkovitije Znamo da smo imali problem, gdje su ljudi krenuli u određene aktivnosti, a oni koji su izvodili radove imali potpisane ugovore sa fondom za zaštitu okoliša, te aktivnosti nisu realizirali zbog toga šta je 2016. bio problem u Ministarstvu i u fondu za zaštitu okoliša. Znači moramo rješavati probleme onako kako nam dolaze i onako kako ih možemo rješavati i biti zainteresirani za to. Inače mi možemo donositi zakone, prihvaćati direktive, govoriti da ćemo napraviti sve što treba, glasati ovdje za ove zakone, kao što sam rekao Klub zastupnika SDP-a će glasati za ali na kraju nećemo riješiti problem i Hrvatska neće imati onu kvalitetu zraku koju naši građani zaslužuju, ne samo, rekao sam zbog nekada estetike, nekada ugode života, nego zbog zdravlja. Ovih 5220 ljudi koji svake godine, na žalost, umre zbog bolesti uzrokovane onečišćenjem zraka, zaslužuju da Hrvatska napravi sve kako bi toga bilo u budućnosti što manje. Postoji ogromna razlika između zemalja koje ne vode računa o svojoj industriji i onečišćenju zraka kao što su neke od najrazvijenijih zemalja EU, znači najveći problem što se toga tiče je u Italiji jednoj velikoj gospodarski jakoj zemlji, ali koja je svoju industriju koncipirala na taj način proteklih desetljeća i više da je sada to teško rješavati na brzinu. Ali mi se želimo ugledati na Skandinaviju na zemlje koje vode veliki obzir o zaštiti okoliša i o zdravlju svojih ljudi. I zbog toga pozivam vas još jednom gospodine potpredsjedniče, ne vas jer vi to ne određujete, ali predsjednika Hrvatskog sabora i prenesite mu molim vas ovu moju zamolbu da se ovaj zakon koji sam uputio u proceduru u Hrvatski sabor raspravi jer nema nikakvog razloga da o tome ne raspravljamo s obzirom da ćemo danas, rekli ste i sami, raspravljati o izvješćima iz 2014., 2015. i 2016. godine. Sa te strane još jednom poruku šaljemo i premijeru Plenkoviću, lako je promijeniti ministra vanjskih poslova u dva sata, ali riješiti problem ljudi u Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji očito ne možemo dugi niz godina. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje, prvo je ono uvaženog zastupnika Maria Habeka. Izvolite. **Habek, Mario (SDP)** Poštovani kolega Marasu, pa da u ovome zakonu govori se naravno o usklađivanju sa pravnom stečevinom EU na području zaštite zraka od reguliranja i praćenja emisija stakleničkih plinova, politike i mjere za njihovo smanjenje. vidim da se na odboru raspravljalo i o utjecaju sustava pročišćavanja otpadnih voda na kvalitetu zraka. No ono o čemu je danas više kolega govorilo i spomenulo ovdje u Hrvatskom saboru, to je problem, jedan od problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu. U Slavonskom Brodu kao što ste vi sami rekli, želim ponoviti radi se o ljudskim životima, ali ne samo u Slavonskom Brodu, radi se o ljudskim životima i na drugim područjima u RH. I mislim da uvijek treba težiti tome da bez obzira na europsku stečevinu i usklađivanje sa europskom stečevinom, mi se trebamo potruditi kao saborski zastupnici, a i kao Vlada da se usmjerimo prvenstveno na zaštitu ljudskih života, na zaštitu ljudskog zdravlja, a ne da se isključivo gleda na samo na nekakvo usklađivanje. I slažem se s vama da bi što prije trebalo raspravljati ponovno o tom zakonu, a ne da se dogodi da taj zakon prijedlog zakona i izmjene stoje na dnevnom redu sljedećih x mjeseci, ako ne i godinu dana. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Evo zaštitit ću tu potpredsjednika Reinera, nije on krivo za to što ćemo danas raspravljati o HAMAG-u iz 2015. nečem što je prošlo, što može govoriti o nekim trendovima i izlasku Hrvatske iz recesije, poticajima koja smo davali tada itd., nije nije on kriv za to, nego je kriv predsjednik Sabora koji to uporno izbjegava staviti na dnevni red. Iako ima mišljenje Vlade, iako smo to raspravili vjerojatno po odborima već odnosno Odbor za gospodarstvo, ja se nadam da je da je akceptirao ako je došlo mišljenje Vlade u Hrvatski sabor. Ali ono što je puno bitnije da ljudi očekuju to od nas u Slavonskom Brodu, očekuju da mi odgovorimo na njihove probleme. Ne smijemo i opet ću vam reći, ne smijemo stvarati dojam koji se nažalost u Hrvatskoj stvara da je bitno riješiti problem samo onima koji su gore, koji su u Vladi, kako složiti većinu, kako kupiti zastupnike, kako razbiti HNS to su pitanja koja premijer Plenković očito vrlo lijepo rješava, kako se održati na vlasti s dve ruke više ali nije bitno. Ali kada treba riješiti problem ljudi koji sada u ovome trenutku osjećaju posljedice onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu, to riješiti ne možemo. Organiziramo sastanke, naša predsjednica se sretne sa Lavrovom, on nešto kaže, ona to sva sretna prenese i ne desi se ništa. Dok god se mi tako ponašamo bit će i nisko povjerenje ljudi u politiku. Zašto bi ljudi u Slavonskom Brodu uopće doživljavali da iko o njima išta brine ako njihov problem koji je najveći ne rješava već godinama. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Steve Culeja. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Maras, dobro da ste mi ostavili malo kisika poslije toliko govorancije da i ja mogu nešto reći. Vi ste ovdje pričali o svemu i svačemu, došli ste od Švedske do naše predsjednice, Lavrova, Slavonskog Broda do kojega vam je toliko stalo, ja sam u prijašnjoj raspravi govorio o Jakovini, malo sam ga dotakao i o zaštiti okoliša, ozonskim rupama koje su iznad Babine Grede koja je u vašoj vladi napravila veliki projekat Energane, sušare, plastenici 20 hektara, 50 nebitno je. Lako je obećati, dat projekat nekome, uzet pinku iz tog projekta koliko se može uzet, tko će uzet, obećat narodu u Babinoj Gredi kako će dobiti energanu 200 zaposlenih, a od tada ih je 700 otišlo, stavljati kamene temeljce u njihove škole u njihove dvorane gdje imaju sada bazene ili septičke jame. Ne znam koliko bi to neko naplatio kada bi išao sanirati. Govoriti o našoj predsjednici kako se sastala sa Lavrovom i on je nešto obećao, pa ona se sastala moguće sa Lavrovom slučajno u prolazu negdje pa on nešto obećao, a ona sva sretna naravno ide javiti veselu vijest svome narodu. pa mi ovdje sjedimo od oslobođenja naše Hrvatske na suprotnim stranama i ne možemo se dogovoriti, a nismo se mogli ni '91. dogovoriti u ovome Hrvatskome saboru o zajedničkim interesima. Pa zamislite onda kako da se naša predsjednica dogovorim sa nekim tko i nema zajednički interes za za dobrobit Hrvata u Hrvatskoj. A mi svakodnevno ovdje raspravljamo o tim temama, šta je to dobrobit, kao da smo svi se upili i htjeli dobro ovoj Domovini i ovoj Hrvatskoj. I vi svakodnevno ovdje kao najveća i najmudrija glava ovoga Sabora govorite o problemima i o svemu tome. Vi zamislite Hrvatske autoceste su vama najveći problem gdje jedan auspuh ima FI10 centi a one 4 tube u Babinoj gredi ima svaka po 2 metra FI u ozon. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo gospodine Culej. Ne mislim da sam najmudrija glava ovdje a sigurno vizualno mogu ocijeniti da nisam ni najveća. Ima i većih glava od mene. A što se tiče, što se tiče podataka koje sam iznio, nisam ih ja nikakvim nikakvim svojim istraživanjem donio nego je to tako, znači vi to možete prihvatiti ili ne možete prihvatiti. Isto kao što bih vas htio obavijestiti da iznad Babine Grede nema ozonskih rupa. Znači ozonske rupe su, mogu vam pokazati slike jer ako vi mislite direktno iz dimnjaka iz Babine Grede se radi ozonska rupa gore, onda ću vam ja reći da to baš tako ne funkcionira, ali ljudi bi mogli na osnovu vašeg ovog izlaganja to tako shvatiti. Znači nisu ozonske rupe iznad Babine Grede. S druge strane ja bih volio da naša predsjednica ne hita u Hrvatsku davati obećanja nego izvršavati stvari. Znači mi nemamo ništa od toga šta je ona na sastanku spomenula problem i ovaj je rekao da, da, biti će OK i nakon toga vjerojatno to zaboravio a ona pobudila nadu među ljudima koja se očito neće realizirati. Što se tiče dobrobiti i brige za Slavonski Brod ja se brinem i volio bih da u Slavonskom Brodu bude bolje isto kao i u Dubrovniku i u Vukovaru i u Splitu i u Istri. Ja sam jednako volim sve dijelove naše RH samo što nažalost kvaliteta života u Slavonskom Brodu je sada takva da moram to isticati. I ja doista želim dobro građanima RH, da da svima bude bolje ovdje, zbog toga se bavim politikom, ali kažem građanima RH, svima onima koji u RH žive i koji RH vole kao svoju domovinu. Tako da ne vidim zbog čega bi ovako ponekad i ispod pojasa govorite kao da ja to ne želim, ja to želim. Ne znam kako da vas uvjerim ali imam osjećaj da vas neću uvjeriti nikada. Jer vi ste jednostavno očito prema meni skeptični na taj način. Hvala lijepa. Hvala. Sljedeća replika je poštovanog zastupnika Davora Vlaovića, izvolite. **Vlaović, Davor (HSS)** Hvala potpredsjedniče. Kolega Maras, hvala vam što i vi brinete o građanima grada Slavonskog Broda i što se zalažete za brža i kvalitetnija rješenja ali 8 godina se govori o tome i 8 godina smo imali priliku nešto poduzeti i krivi su svi dosadašnji ministri i sve Vlade koje u 8 godina nisu ništa riješile. Dosta je sastanaka i obećanja, mora se nešto konkretno napraviti a najveću odgovornost sada ima aktualna Vlada jer i dobili su najviše glasova u Brodsko-posavskoj pa neka sada vrate tu ljubav građanima grada Slavonskog broda i Brodsko-posavske županije, neka nešto konkretno poduzmu. I ovaj zakon koji ste vi predložili ali i druga konkretna rješenja. Dolazi nam sada evo i žetva pšenice, ječma i uljene repice i prilika je, dobro da je tu državni tajnik da pozovemo naše sugrađane da ne spaljuju žetvene ostatke ali da ih ne bi spaljivali ministarstvo i fond moraju pokrenuti inicijativu da se od tih žetvenih ostataka proizvode pelete kao gorivo i da pomognemo i našim poljoprivrednicima da imaju dodatni izvor prihoda. I s druge strane da pomognemo našim obrtnicima koji će proizvoditi peći na te pelete od žetvenih ostataka. To je jedan projekat koji je konkretno rješenje ali svakako da je jedino rješenje da se zaustavi rad Rafinerije u Bosanskom-brodu a to hrvatska Vlada, ministarstvo i JANAF mogu napraviti a do dan danas nisu. Hvala. Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika Gordana Marasa. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. To bi bilo tako gospodine Vladović kada ne bi bio interes onih koji su na vlasti u ovom trenutku tko će biti veći direktor JANAF-a, veći direktor JANAF-a, pratite tko je direktor JANAF-a i tko će biti, možda će vam onda biti jasno zašto je koalicija HNS, HDZ, samo pratite, sve će vam biti jasno. Znači veći je interes sada ljudima u Vladi tko će biti direktor JANAF-a narednih 3 godine nego da li će se riješiti problem ljudi u Slavonskom Brodu. I ako treba, ja sam spreman biti kriv za prethodnih 8 godina i vikati ovdje Maras je kriv što se to nije 8 godina riješilo ako se sada riješi. Nakon toga ću 8 godina vikati da je Culej zaslužan što se to riješilo. Znači spreman sam to napraviti samo neka se riješi problem. 8 godina ću vikati da sam ja kriv a narednih 8 godina, evo ovdje to obećajem pred svima vama, ću govoriti da je Culej zaslužan zato što se problem riješio. Znači meni je nebitno tko je zaslužan i tko je kriv, meni je bitno da u ovom trenutku ti ljudi tamo problem još uvijek imaju koji je iz dana u dan sve veći, ne rješava se, generira se. Ljudi tamo ne mogu jednostavno živjeti na dostojanstven način. Tako da još jednom molim potpredsjedniče prenesite predsjedniku Sabora ovo što sam rekao. Imamo zakon, neka ga stavi u proceduru da to raspravimo. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. I prvi se javio uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo potpredsjedniče, uvaženi tajniče, kolegice i kolege. Zaštita zraka. Ono što nam je Bog dao, znači ako ćemo gledati i europske znači zakonske okvire, u biti direktive, to treba podržati i prihvatiti. Naravno, da trebamo se vratiti u i našu realnost, u stvarnost na području RH, a poglavito po pitanju interesnih skupina za koje ovi zakoni ne važe, ne sad ovaj koji ćemo donijeti nego svi dosadašnji zakoni jer je prirodni da se borimo za održivi razvoj. Hrvatska je izgubila brojne gigante industrijske, znači ali bar u tome svemu imamo okoliš, prirodu, zrak, vode, ono kao resursi i potencijal, međutim, za naše političke elite i njihove strane interesne lobije, ta pravila ne vrijede. Da bi našli par primjera, evo kolege su govorili o Slavonskom Brodu, kao velikom problemu, pa se sjećam da je to već 7, 8 godina se govori o tome i u Vladi premijera Sanadera i u Vladi premijerke Kosor i Zorana Milanovića kad je gospodin Zmajlović govorio, kad je stupio na dužnost da će u roku godine dana biti riješen problem Slavonskog Broda, a nije riješen, međutim zaista tu, govori, dogovori i sastanci jednostavno ne donose učinak ljudima u Slavonskom Brodu i ljudi zaista nemaju osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na čisti zrak. To je osnovno ljudsko pravo i mi smo oni koji smo odgovorni za taj problem riješi svi zajedno. Međutim, da bi mi implementirali ovaj zakon, kao društvo, morao bi kazati, evo vratiti ću se na jutrošnju temu, znači i sličnih tema i interesnih skupina, pa primjer evo zastrašujuće je da na najvećoj, ne samo što je na najvećom pitkom bazenu Peruča, želi se raditi termoelektrana, nego i to bi bio jedan ogromni zagađivač jednog čistog područja i čistog kraja gdje bi ta plinska termoelektrana imala dimnjak 110 metara visok, širok 9 metara, gdje bi u sekundi, kao šta sam kazao, 760 kilograma ispušnih plinova iz dimnjaka, znači to je jedna količina ogromna, međutim u toj bi bilo CO2 od 145 tona po satu. To je ekvivalent da uzmete sad 150000 vozila i upalite ih i da radite non-stop toliko, će biti, znači, CO2 ispuštano u zrak od termoelektrane na Peruči. Ovi primjeri nam govore da jednostavno ti interesni lobiji koji su producirani iz politike, nije to samo slučaj termoelektrane Peruča, dakle ja dolazim iz Cetinskog kraja, Splitsko-dalmatinske županije i sličan je primjer bio i u Pločama gdje također termoelektranu su zaustavili građani, a političke elite su je gurale tadašnje, i sadašnje naravno, koje su tu implementirane u vlast i u Parlamentu si ovdje, oni su gurali projekat koji je također bio ogroman zagađivač, ali ljudi su samoogranizirajući se zaustavili taj projekat, tada građani to Vlaho Orepić dobro zna, zaustavili građani uz brojne udruge, između ostalog udruga, sjećam se, Škanj. Znači građani su samoorganiziranošću zaustavili taj projekat da bi zaštitili od političkih elita, koje su upravljale ovim društvom i koje su dobile mandat od njih da upravljaju. Vlada je 2015. godine pod palicom i prijedlogom ministar Vrdoljaka, koji sad naravno zna se gdje je, u koaliciji, donijela jedan Zakon o obnovljivim izvorima energije gdje je bilo znači, uvela tržišnu primjene cijene između dogovorene i tržišne na znači obnovljive energije gdje je 75 lipa skuplja struja, električna energija bila skuplja od električne od električne energije koji dobivamo, koji nisu iz obnovljivih izvora energije. Naravno da se tu pogodovalo strancima, to su vjetroelektrane a isti je slučaj i termoelektrana Peruča. Gdje će naši građani to plaćati, a ove godine samo što je ministar Vrdoljak tada progurao, plaćaju milijardu kuna. Ove godine trebalo bi…/Govornik se ne razumije./…u slijedeće 3 godine 5 milijardi kuna, znači solare, na svojim kućanstvima su mogla imati sva kućanstva u RH da je država platila to. I mi bi dostigli ekvivalent ugovorenoga i dogovorenoga sa EU-om, da imamo toliko postotak obnovljivih izvora energije i zato je sad koalicija, on mora biti na vlasti, to su interesi, to je povezanost interesnih skupina i naravno da će biti gospodin Vrdoljak na jednoj od ključnih funkcija još uskoro ili u JANAF-u ili HEP-u, i to se zna. Znači to je taj dio koji ugrožava naš zrak, zbog interesa, a mi donosimo zakon kojega možemo slobodno iskidati zbog tih interesnih lobija, tajniče. Pa vi znate da će to tako biti, da nema pravila za njih, kao i za Lečevicu. Nema tu pravila. Vi što to niste morali potpisati, potpisati ćete, uskoro. I to morate bez obzira što je baza vode, najpitkije u Europi je ispod Lečevice. To je tako. Znači mi primjenjujemo ovaj zakon koji treba podržati, to je prepisivanje, ali jednostavno i primjeni i stvarnosti neće biti neće biti primijenjen zbog tih interesnih lobija. Znači, donosimo zakon koji jednostavno, ja ne vidim smisla ako ne bude u stvarnosti primijenjen i kako se ne bude štitio zrak, pa čak ja vidim i od ministrice vanjskih poslova, suprug je vlasnik jednog dijela Vis Viva projekta u Cetinskoj krajini i drugih projekata. Od ministrice koja je bila savjetnica gospodina Dačića, ali kako ga ja volim nazvati maloga Slobe. Srpskog bivšeg premijera. Prema tome, ja se nadam iskreno, da ćemo očuvati i da ćemo se boriti za održivi razvoj kako mog cetinskog kraja, Splitsko-dalmatinske županije, tako Dubrovačko-neretvanske do vukovarske, jer ne mogu se građani samoorganizirati. Mi donosimo zakone, a u Pločama se moraju građani samoorganizirati da bi spriječili nas od izabranih, zbog izabranih. Znači, da bih samo kazao lažno se čak citiralo Institut Ruđer Bošković, znači se citirao u projektu Peruča termoelektrane, pa se kasnije demantiralo. Znači jednostavno interesi ne smiju nadvladati primjenu ovih zakona. I ono što je po bogu dato to je zrak, voda i naša čista priroda. To je zbog budućih generacija. I zbog toga očekujem da se ovaj zakon primjenjuje i da se zaštiti naš okoliš, zrak i znači kompletna priroda. Hvala lijepa.

Željko (HDZ)** Sad se možemo vratiti replikama na izlaganje pojedinačno uvaženog zastupnika Mire Bulja. I prvi se bio javio uvaženi zastupnik Vlaho Orepić Izvolite. zraka. Zaštiti zraka. Ovaj zakon je uistinu iskorak u uskladi zakonodavstva, sa zakonodavstva EU i tu stavljam točku. Apsolutno ništa više. Šta je stvarnost? Jučer sam, neki dan kad sam nastupao ovdje i rekao tezu i ovo to potvrđuje. Trenutna politika i trenutno gospodarstvo koje proizlazi iz te politike i takve politike ne štiti stanovništvo, narod RH. Ne štiti, Ne štiti, naprotiv. Mi ovdje imamo problem sa mentoriranom politikom, imamo problem sa mentoriranom gospodarstvom, koji doslovno šteti svom narodu. Imamo situaciju sad na hidroelektrani Peruća, gdje žele termoelektranu, mi nismo svjesni trenutka da su ugljikovodici u ovom trenutku aut. Već da civiliziran svijet se okreće naprijed i polako napušta ugljikovodike, a mi našu energetsku politiku zasnivamo upravo na tim ugljikovodicima. usklađivanje zakona sa životom bi bilo odmak, stvaranje odmaka od ugljikovodika i stvaranje nekakve druge perspektivne što se tiče energetske ovisnosti, odnosno neovisnosti RH. Da je ova Da je ova teza koju govorim da politika ne štiti svoj narod i da gospodarstvo koje je oslonjeno na tu i takvu politiku također ne štiti svoj narod, imamo nedavni primjer iz Ploča, su zamislite u Pločama u naseljenom, u naseljenoj zoni htjeli napraviti gospoda reći ću imena, termoelektranu na ugljen, dva puta osamsto megawata. Da vam približim šta je to otprilike, to su dva dimnjaka visine 75 metara, širine 35 metara. Trafo za takvu trafostanicu je površine nogometnog igrališta. Rashladni sustav za tu termoelektranu, cijela Neretva, cijeli tok Neretve prolazi u jednoj sekundi i prolazi kroz rashladni sustav te termoelektrane. To je energetska politika tih i takvih koji štite ko fol, interese hrvatskog naroda. …/Upadica Rainer: Hvala, hvala lijepa./…Što je najveća tragedija? Znači Ploče su evo dokaz te i takve politike, ali i Ploče su i dokaz da to narod može spriječiti.

Nažalost primjena zakona se donosi ovdje u Parlamentu isključivo da bi se donijeli i da bi rekli evo mi smo primijenili direktive EU, mi smo uskladili zakone u ovome slučaju o zraku, međutim činjenica je kao što je u Pločama htjelo napraviti da isti slučaj i na Peruči gdje je dimnjak visok 110m, 110m, širene 9m, 145 tona po satu CO2 ili 150 tisuća auta da radi non stop u jednom trenutku. Toliko bi bilo ispušnih plinova u zraku u Cetinskoj krajini, ne samo što je pitki izvor vode, što se moramo boriti za očuvanje najvećeg bazena, a to je Peručin nego i zrak bi bio toliko onečišćen da bi ljudi obolijevali slično kao u Slavonskom Brodu gdje se također moramo izboriti, ali hrabrost ljudi i građana je dokazivan na primjeru Ploče. Naravno bilo je takvih akcija i u drugim krajevima kao npr. u Cetinskoj krajini po drugim pitanjima isto pokušaja ekološkog onečišćenja rijeke Cetine, međutim građani kada se samoorganiziraju očito ima uspjeha, a političke elite u tim trenucima bježe od svog naroda šta je sam pokazatelj koliko pogoduju elite interesnim lobijima. To je očit sada slučaj i po pitanu TE Peruča koju narod bez obzira na prijetnje, ne triba mi zaštita, bez obzira na sve što mi govore ja ću i dalje biti uz narod Cetinske krajine i uz Cetinu jel tu je budućnost moje djece, naše djece, pitke vode i čistog zraka. Sve te interesne skupine od navedenog gospodina do predsjednika vijeća, premijera, njegove sada ministrice vanjskih poslova i njezinog muža i svih ostalih Cetinjani će im kazati nećete zagaditi našu vodu i naš zrak. Hvala lijepa.

jer u vama prepoznajem stvarno istinskoga predstavnika svoga naroda, autohtonog što bi rekli moji prijatelji Romi. Vi se brinete za svoj kraj, vi se brinete za nešto što imate, za nešto što je vaše, za nešto šta predviđate šta bi se moglo dogoditi. Ja dolazim iz jednog kraja koji neki nazivaju ruralnim, imamo se za šta boriti i za šta brinuti, ali uskoro ne znam dal će se imati tko za to brinuti i boriti pošto sve više odlazi iz Istočne Slavonije, Cvelferije najviše. Prepoznali ste problem koji je u Hrvatskoj od zagađenja pa nadalje i koja je prijetnja u vašem kraju, a ja bi to preslikao na cijelu Hrvatsku. Kod nas je problem u Hrvatskoj smeće, poljoprivreda, lovstvo, školstvo, sport, to je kod nas sve problem, a u jednoj razvijenoj Austriji koja je tu par kilometara ako požurimo, samo odemo tamo i vidimo šta su oni napravili od tih resora o kojima mi govorimo da je kod nas problem. Zašto je kod nas nešto problem, a kod njih nije problem? Dal su njihovi rukovodioci pametne mudre glave pametnije ili su domoljubnije? U čemu je problem to u Hrvatskoj da kod nas ništa ne funkcionira, a u jednoj Austriji pod kojom smo i nekad bili funkcionira? Ja neću zagovarati tu Austriju i Austro-Ugarsku koja je bila, ali u njihovo vrijeme se znalo kako se šume eksploatiraju, znači birali su se hrastovi koji će se sjeć, ono što je trebalo ostaviti ostavilo se je. Gradilo se je i sada će grad Vinkovci i naša županija dobiti

Zastupniče Culej. Da, Hrvatska je jedino šta radi primjenjuje direktive EU, a u biti mi smo eksploatacijsko polje interesnih skupina, a to je vidljivo iz ovih projekata koje nisu korist od vjetroelektrana do evo termoelektrana koje nisu u korist hrvatskog građanina, stanovnika. Tako i pomorsko dobro, tako broj niti su u svojstvu zaštite i održivoga razvoja ekološkog na području RH nego suprotno. Mi te zakone prihvaćamo, a u biti koristimo tim preko naših političkih elita koji guraju te projekte kao eksploatacijsko polje koje će uništiti i zrak i okoliš i prirodu, a to je vrlo lako vidljivo. Znači na jednoj od zadnjih Vlada ministar Vrdoljak Milanovićeve vlade, sada koji je u koaliciji sa HDZ-om Vrdoljak je donio zakon o povlaštenim cijenama za obnovljive izvore energije gdje je 75 lipa gdje je 75 lipa u korist iđe stranaca. Milijardu kuna ove godine će Hrvatska platiti strancima na teret naših građana, a tako će biti isto i po pitanju termoelektrana. Ja znam da je sada nervoza gospodine da je nervoza ali je činjenica da ove godine milijardu kuna mi moramo platiti iz državnog proračuna vjetro ili građani ili proračun. Ja znam da ćete vi sada u zaštitu, do sada ste šutili, to je istina. I ne samo to nego pet milijardi kuna u tri godine, a za pet milijardi kuna gospodine Culej, znam da se borite vi za vaš kraj, milijardi kuna mogli smo na svako kućanstvo ljudima besplatno ugraditi solare i dostići ono što tribamo postotak obnovljivih izvora energije. A ovako ćemo plaćati stranim investitorima u džep kod vjetroelektrana, a tako isto i kod termoelektrana sve bi išlo na računa naših građana ili proračuna. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća je replika uvažene zastupnice Ljubice Maksimčuk. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi zastupniče Bulj. Evo svi smo se složili da je ovaj zakon dosta bitan i slažemo se i podržavamo ga, ali svi smo se u današnjim raspravama i osvrnuli i raspravljali o mome gradu Slavonskome Brodu, evo što mi je drago da svi svi podržavate da se čim prije riješi ovaj problem. No međutim neki zastupnici su gle čuda sada se našli pisati i nekakve nove zakone, predlagati ih a 4 godine dok su bili na vlasti, nisu učinili gotovo pa ništa. Ministar Zmajlović kada je stupanjem na dužnost, rekao je da će onečišćenje zraka u Slavonskome Brodu riješiti za jednu godinu. No međutim, prošle su 4 godine, nije se riješilo ništa. Jednako tako govorilo se o obmanjivanjima performansima a najveću obmanu građani Slavonskoga Broda su mogli čuti 8. studenoga 2012. godine kada je jedna visoki dužnosnik došao u Slavonski Brod i na sastanku sa gradonačelnikom Slavonskoga Broda, naravno i drugim članovima članovima koji su bili na tom sastanku rekao da je Rafinerija u Bosanskom Brodu pred zatvaranjem. Zato kažem, podržavamo svi ovo ali naravno bez dobre diplomacije, bez pregovora sa predstavnicima, odnosno vlasnicima Rafinerije u Bosanskom-brodu, sa vlastima sa vlastima iz Bosne i Hercegovine i našom diplomacijom ovaj problem ne možemo riješiti a sve nekakve rigorozne mjere koje predlažu, oni koji su 4 godine mogli rješavati taj problem naravno da nisu u redu i svakako da svaki mirni put, svake normalne mirne pregovore podržavamo i mi a i građani Slavonskoga Broda. I evo ja još jednom apeliram na državnog tajnika da čim prije organizira taj sastanak koji je rekao da je u najavi. I moramo zaista nešto žurno učiniti da bi građani Slavonskoga Broda

oni koji se pozivaju bi nekada bili ministri i imali su svoje kolege pa čak i ministar Zmajlović, tu ste u pravu je kazao da će po primopredaji svoje dužnosti ministra rekao da će riješiti problem u roku od jedne godine. Te se izjave sjećam i Bogu hvala da je tako bilo ali nije. I zaista to je ogroman problem tu treba naći hitno rješenje. Čim prije rješenje jer ljudima je više, ne mogu slušati da njihova djeca obolijevaju i oni sami od raznih opasnih bolesti. I nadam se iskreno da će biti rješenje. Ali nitko se nema pravo pozivati ni na ovo ni na ovo, svi su imali šansu da se to riješi međutim nije riješeno. I ne smijemo dozvoliti u drugim krajevima da se ponovi isti slučaj kao što je slučaj u Slavonskom Brodu. I zato moramo štiti naš zrak, zato je ovaj zakon dobar ali treba se boriti da se on primjenjuje. Nije dovoljno ako ga mi donesemo a da se on ne primjenjuje. Primjena zakona je ono šta mora država na tome graditi ove sve zakone. Ako se ne primjenjuju zakoni a mi ih donosimo onda je bespotrebna ova priča. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, ovaj zakon, to je jedna laž i prijevara, jedan vrhunski cinizam. Ovaj zakon ne štiti ništa a najmanje zrak. To je zakon koji štiti birokratski karakter EU. Što se u ovaj zakon koji bi trebao štiti zrak, unosi? Unosi se Direktiva Vijeća Europe iz travnja 2015., pa Direktiva komisije od 28. kolovoza 2015., pa Direktiva Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015., pa Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenog od 2015. te konačno Direktiva Europskog parlamenta i vijeća od 14. prosinca 2016. i to je sve. To je sve što se o ovom zakonu može reći. Unose se europske direktive. A mi istovremeno imamo u Slavonskom Brodu situaciju da nam 5200 ljudi godišnje umire od onečišćenog zraka. A imamo i tu situaciju da tu Europu baš briga za taj Slavonski Brod i baš ju briga za te ljude tamo koji umiru. I šta je učinila ta EU i ta Europska komisija da se Hrvatskoj pomogne da se riješi tog trovanja ljudi u Slavonskom Brodu? Ona je donosila direktive a naša Vlada te direktive nama šalje u Sabor da mi njih unesemo u zakon i da kažemo da smo nešto učinili. Pa umjesto da mi danas raspravljamo o ovom potpuno besmislenom zakonu, nepotrebnom, mi smo danas trebali imati ovdje raspravu o tome što učiniti da zagađenje u Slavonskom Brodu prestane sutra. Trebali bismo pozvati ministra vanjskih poslova makar bio i u ostavci da kaže šta je on učinio da se to riješi diplomatskim putem. Mi imamo brod koji tone, taj se brod zove Slavonski i on tone u zagađenje, on tone u bolest, on tone u smrt a mi donosimo, prihvaćamo direktive EU. Toliko smo poduzetni. Zagađenje, ovo zagađenje dolazi iz Bosne. Ja sam na aktualnom prijepodnevu postavio jedno pitanje o tome da ćemo mi mirovine naše slati u Bosnu. Dobio sam jednu prosvjednu notu danas od zastupnika 11. izborne jedinice u Hrvatskom saboru a ja u odgovoru na tu prosvjednu notu što sam se uopće usudio postaviti pitanje zašto će hrvatske mirovine, hrvatskih ljudi, hrvatskog proračuna kada su i naše mirovine bijedne ići i onima koji u Hrvatskoj nikada nisu radili i nikada nisu uplaćivali. Ja u odgovoru na tu prosvjednu notu pitam zastupnike iz 11. izborne jedinice koji dolaze iz Bosne što su oni učinili u zemlji u kojoj žive da pomognu hrvatskim građanima u Slavonskom Brodu. Jesu li organizirali prosvjed u Sarajevu? Jesu li pokrenuli HDZ Bosne i Hercegovine da pitaju svoje vlasti zašto zagađujete građane u Hrvatskoj, zašto to radite? Znači mi njima mirovine, a oni nama sumporni dioksid, dobra razmjena. Čuli smo ovdje da je nešto diplomacija ipak poduzela, da je predsjednica Grabar-Kitarović razgovarala sa ministrom Lavrovom. I da je ona rekla ja sam se sa Lavrovom dogovorila sve će biti sređeno, tome treba vjerovati kao i otprilike ono da će otići u Visoke ulicu, gore sa Pantovčaka. To vrijedi upravo toliko. A jedna od najvećih zagađivača su SAD, pa kad se predsjednica već onako gurala do predsjednika Trumpa, stajući na noge svim drugim diplomatima tamo, da se probije do njega, pa mogla je njega pitati onda, vrlo utjecajan čovjek. Ali on nju nije ni vidio, on gledao ovako, iznad nje. Pa sve i da mu je postavila pitanje, sumnjam da bi uopće odgovorio na to. Zašto je ovaj zakon i cinizam? Uz to što je potpuna laž i prevara. 5200 ljudi umire godišnje u Slavonskom Brodu od zagađenja, koje dolazi iz dimnjaka, a mi smo ovdje prije 15 dana po prijedlogu ministra zdravlja, zabranili upotrebu onih parilica, elektronskih cigareta, a iz njih izlazi vodena para i aroma. Vodena para i aroma. E to ministru zdravlja smeta, ali ne poduzima ništa, da se oni dimnjaci tamo zatvore. I zbog toga je to cinizam. Ovo nije Zakon o zaštiti zraka, ovaj zakon neće pomoći nikome. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Steve Culeja. **Culej, Stevo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče. Kolega Staziću, da li ste vi to pobrkali lončiće slučajno ili namjerno? Kada u susjednoj nam Bosni i Hercegovini, stavljate i na jednu i na drugu stranu neke dijelove toga naroda, kad govorimo o Bosanskome Brodu, oni su s koje strane? Naslonjeni Dodigu. I tko je na vlasti tamo? Nisu Hrvati. Vi govorite o njihovom utjecaju na hrvatske a onda prebacujete lopticu na hrvatske branitelje iz Herceg Bosne, kako mi njima dajemo novce za mirovine, a oni ne prosvjeduju u Sarajevu protiv Bosanskoga Broda. Govorite to na taj način kao da je rafinerija Bosanski Brod nastala u ovoj Vladi, kao da nije postojala u vrijeme vaše Vlade, ja sam radio u Slavonskome Brodu prije rata, Domovinskoga, naravno, ne onoga drugog, nisam imao godina, nisam stigao, ali i tada je tamo ta rafinerija radila, dimila i kužila Slavonski Brod. Ja razumijem da vi volite Slavonski Brod, da brinete za građane Slavonskoga Broda, pa naravno pa vi ste njihove gore sin, vi ste povinjski sin, poznatih, čestitih ljudi koji su tamo obitavali, koji su davno svoj doprinos prenijeli na glavni grad Hrvatske, Zagreb gdje su svojim dobrim dijelima učinili da Hrvatskoj bude bolje kao što su i u Podvinju. Hvala vam. Nenada Stazića. **Stazić, Nenad (SDP)** Bosna i Hercegovina je Bosna i Hercegovina, međunarodno priznata država. Sa tri naroda, sva tri podjednako odgovorna. Za stanje u Bosni i Hercegovini i u Banja Luci, i u Bosanskom Brodu i u Sarajevu. Prema tome, kad očekujem da oni koji su izbrani tu u Hrvatski sabor, a dolaze iz Bosne i Hercegovine, shvate, očekujem da shvate da s teritorija njihove države dolazi zagađenje koje šteti, truje građane zemlje u čiji u Sabor oni izabrani, onda ja mislim da s pravo od njih očekujem da nešto učine u toj svojoj zemlji. Bilo u Banja Luci, da idu tamo protestirati ili da organiziraju tamo prosvjede ili da to naprave u Sarajevu ili da to naprave bilo gdje na teritoriju Bosne i Hercegovine, ništa logičnije od tog mog zahtjeva. Hvala lijepa. Sada će završno u ime kluba HDZ-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Darko Horvat. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Toliko netočnih informacija, toliko insinuacija, toliko stvari koje se daju provjeriti, jednostavnim klikom na Internet, jednostavnim klikom na bilo koji stručni portal koji obrađuje bilo koji od ovih tematika, što ima drugo za svrhu nego producirati, ja bih rekao, neću se čak niti usuditi reći svađu, ali jednu polemiku koja nema niti glavu niti rep i neki saborski zastupnici upravo u tome dominiraju i u tome su fantastični. Neki od njih govore o zakonu a da ni ne znaju kako se zakon zove. Drugi priču pričaju o nepostojanju strategija koje su donesene prije desetak godina. Treći od njih priču pričaju i uvjeravaju hrvatsku javnost da se ne zbiva ništa iako se nešto ipak zbiva. A neki od sviju nas smo uvjereni da u Hrvatskoj teče med i mlijeko. Pa gospodo ništa od ovoga danas izrečenoga nije istina osim toga da je ovdje predstavljeni zakon od strane državnog tajnika usuglašavanje zakonodavne regulative sa pravnom stečevinom EU. I ja se slažem sa vama nekima koji se busate u prsa i potičete i saborske zastupnike i mišljenje, javno mnijenje hrvatskog naroda da treba ustat protiv usuglašene regulative EU, da treba demonstrirat, da treba biti protiv itd. itd. Ali poštovane kolegice i kolege što u stvari vi nudite kao alternativu? Što u stvari vi nudite kao alternativu? Riječi kolege Bulja koji nema pojma o tome iz čega se namiruje svaka proizvedena količina kilovat sati električne energije na prostoru RH. Pa dajmo budimo prema sebi bar toliko fer i korektni, da naučimo elementarne stvari o kojima želimo razgovarati. Ovdje ima stručnjaka koji se bave medicinom, socijalom, energetikom, prometom itd. itd. Pa zar baš svi ovdje koji sjedimo o svemu ama baš sve znamo? Ja tvrdim da ne. Dakle, problem onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu je evidentan i može se riješiti bilateralnim nastojanjima dvije neovisne države – Republike Hrvatske i BiH. Sva ostala priča, želja, sila i ne namjera su priča za malu djecu. Ono što se dešava u Hrvatskoj i ja sam bio protiv nekih odluka kolege Vrdoljaka u trenutku kad je bio ministar, a bio sam izrazito protiv povećanja cijene električne energije i plina jer je to bila tarifa kroz koju su se osiguravala sredstva i akumulacija sredstava za nove investicije kojih u Hrvatskoj od 2000. od '91. jednostavno nije bilo. ovih naših prijepora i svađi pozabavimo time gdje je nestao taj novac, zašto se stvorila akumulacija koja nije potrošena na nove investicije mi se bavimo time zašto je 23. potpisan ugovor odnosno dato rješenje za koje je zahtjev na to ministarstvo podnesen pred tri godine. E pa neću ja kritizirat kolegu Vrdoljaka zašto je potpisao to rješenje 23. nego ću ga prozvat i pitat zašto je taj dokumenat stajao kod njega tri godine i nije ga potpisao godinu ili dvije ili tri prije. I kad krenemo pričati o sustavu obnovljivih izvora, pa ja bih volio da kod tog kolege Bulja ona žarulja svijetli samo kad proizvodnje iz obnovljivih izvora ima. Pa nek' se kolega vrati u sedamdesetu, u šezdesetu, pedesetu pa nek' pogleda televizor u tri sata dok ima sunca, nek' ima pitku vodu u tri sata dok ima sunca, nek' njegov mozak funkcionira drugačije ali nek' tom svojom zarazom ne maltretira ovdje sve nas prisutne. Energetska strategija i energetska politika je nešto sasma drugo. Projekti energetike su vrlo teški i oni u ovom trenutku najviše zagađuju okoliš više nego promet i više nego hrvatska industrija. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Nenada Stazića. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo replicirat ću od kraja. Ja ne bih htio da žarulja u kući gospodina Bulja svijetli samo onda kad struja dolazi iz obnovljivih izvora. Ja bih htio da kuća u njegovoj žarulji svijetli uvijek i danju i noću jer njemu prosvjetljenje očito treba. Kažete da ne treba biti protiv usuglašene regulative EU. Pa nisam ja protiv usuglašene regulative EU nego protiv trovanja ljudi u Slavonskom Brodu. Kažete da to treba riješiti bilateralnim pregovorima između dviju zemalja. Pa rješavajte. Imate sad novu koaliciju, rješavajte. Sretniji bih bio da danas govorimo o tome rješenju, da ste to počeli jučer raditi. Ako niste jučer, počnite danas. Ako ne, ali počnite najkasnije sutra jer ljudi umiru. Pa evo možda je malo čudno i možda ja po prirodi jesam malo drugačiji od mog prijatelja i kolege Culeja, ali sa ovim zadnjim vašim izrečenim riječima se ja u potpunosti slažem. I da, svima nama koji ovdje sjedimo i cijeloj Hrvatskoj zainteresiranoj javnosti je intencija i želja da se problem Bosanskog i Slavonskog Broda što prije riješi. I predložio sam na tematskoj sjednici koju je inicirao kolega Maras, žao mi je što njega danas ovdje nema, jer bi ova rasprava pretpostavljam trajala puno, puno duže. Dakle, postoje dokumenti kroz koje se može rješavati tzv. prekogranični utjecaj. Jedini hendikep u tom dokumentu koji se zove ESPO konvencija je taj što on ne akceptira one projekte koji su izgrađeni prije nego je donesena ESPO konvencija. Da je to jedan od novih objekata objekata mi bismo ga riješili relativno jednostavno. Ali ona obećanja koja su ljudi, odnosno državni dužnosnici davali kad su obnašali ministarske i tajničke funkcije upravo seže u nepoznavanje te regulative jer su se obećavala brda i doline, jer su se problemi htjeli riješiti u mjesec dana. A evo i nakon 10 godina rješavanja toga problema mi još uvijek tapkamo u mraku i samo postoji dobra volja i dobra namjera. Hvala lijepa. Sada bih dao riječ budući da smo iscrpili sve prijavljene, sada bih dao riječ državnom tajniku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uvaženom Mariu Šiljegu. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvažene saborske zastupnice i zastupnici evo ukratko bih samo reći da zakon koji je pred vama koji je nije puko usklađivanje sa pravnom stečevinom EU, iako se mogu složiti da je neposredni povod za donošenje ovog zakona odnosno Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti zraka, usklađenje sa stečevinom EU. Ovdje ima jedna bitna činjenica, jedno bitno poboljšanje u odnosu na dosadašnju regulativu, a to je da se uvode ograničenja emisija onečišćujućih tvari u zrak i srednjih uređaja za loženje, a mali i srednji uređaji za loženje su nažalost u RH, posebno u ruralnim područjima glavni izvor onečišćenja kada govorimo o lebdećim česticama, krutim lebdećim česticama, bilo da je riječ o letećim česticama PM 10 sitnim i PM 25 nešto krupnijim koji itekako iako ih mi ne primijetimo, iako ih ne možemo namirisati imaju najnegativniji utjecaj na zdravlje ljudi. Tako da definitivno očekujem da će se uvrštavanjem ovih novih ograničenja u sektoru ložišta definitivno pridonijeti boljoj kvaliteti zraka u RH. Nažalost Slavonski Brod, problem Bosanskog Broda i jeste dominantni izvor onečišćenja i jeste sve mjerodavne studije su utvrdile, a kad govorimo baš o lebdećim česticama, onda također rezultati studija pokazuju da veliki doprinos, dominantni doprinos lebdećim česticama u Slavonskom Brodu je definitivno iz tih i takvih ložišta. Ne želim, naravno ni na kakav način podcjenjivat problematiku onečišćenje iz Bosanskog Broda, ali samo bih htio naglasiti da je ovaj zakon koji je pred vama definitivno jedan dobar korak naprijed u poboljšanju poboljšanju kvalitete zraka u RH. Imali smo amandmane to ćemo to ćemo prigodom glasovanja. Možete ih vi komentirati, vi ih možete komentirati naravno da ćemo kod glasovanja ćemo./… Ok budući da Odbor za zakonodavstvo ima amandmane normativne prirode, znači Ministarstvo zaštite okoliša i energetike nema primjedbe i uvrstit će ih i jedan i drugi. Hvala lijepa.

Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala. Odgovor uvaženog zastupnika